ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, я нагадую, що ми не закривали наше пленарне засідання. Тому сьогодні відповідно до прийнятої нами Постанови про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання. Шановні народні депутати, у цей важкий для держави час в Україні з візитом перебуває Її високоповажність Президентка Європейського парламенту вельмишановна пані Роберта Мецола. Зараз вона перебуває у гостьовій ложі. Прошу привітати пані Мецолу.

Вельмишановна пані Президент, від імені українського парламенту в ці складні, але незламні дні боротьби великого українського народу проти злочинної російської агресії дозвольте подякувати вам за вашу послідовну і рішучу підтримку незалежності та територіальної цілісності України, наших незмінних прагнень до відстоювання на українській землі демократичних цінностей та прав людини. Шановні колеги, за доброю традицією давайте всі разом розпочнемо сьогоднішній день у парламенті Державним Гімном України.

Шановні народні депутати і гості Верховної Ради! З великим сумом і болем ми дізнаємося про втрати серед наших воїнів, героїчних і самовідданих захисників незалежності та суверенітету України, захисників наших демократичних і людських цінностей. Адже кожен українець знає, що герої не вмирають, їхні безсмертні подвиги назавжди залишаються в наших серцях і думках. наших героїв воїнів-оборонців Маріуполя, Чернігова, Сум, Харкова, Києва та інших міст і містечок України навік увійдуть в історію як зразок безмежної відданості, доблесті і самопожертви, любові до рідної землі. жертви підбираються, на превеликий жаль, і до близьких, які присутні в цьому залі. Тому давайте вшануємо світлу пам’ять наших полеглих захисників хвилиною мовчання. Також ушануймо пам’ять мирних громадян, які були безневинно вбиті російською армією.

Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, давайте запросимо до слова з великою приємністю, до слова запрошую Президентку Європейського парламенту вельмишановну пані Роберту Мецолу, будь ласка. (Оплески)

Шановний Руслане, шановні члени Верховної Ради України, України, шановні гідні воїни, брати та посестри! Дуже дякую вам за те, що ви запросили мене до Києва і дали можливість виступити перед Верховною Радою України. Для мене велика честь

це, власне кажучи, обов'язок бути тут. Це той обов'язок, який я маю виконувати. Це відповідальність перед вами, які стоять на передовій. Я хочу довести вам, що навіть якщо буде темрява війни, однаково парламентська демократія превалює, перемагає. Я сьогодні тут тут представляю вам Європейський парламент і від європейців я хочу зазначити одну річ – ми з вами, ми з вами, ми з вами в хороші, в гарні часи і не дуже хороші часи – ми з вами. Те, що ми бачили в останній місяць, те, що відбувається у вашій країні – це руйнування, смерті і безневинні життя, які забирають, розриває війна, життя, які забирає… але ми, весь світ, Європа, ми бачили вашу звитягу, вашу хоробрість, вашу рішучість. Ви знаєте, герої Зміїного острову відомі, знані уже по всьому світу. А тепер горді воїни і захисники Маріуполя будуть надихати ще подальші і подальші покоління І я думаю, що скоро, без жодних сумнівів, ми побачимо тріумф

жодні напади на вас не зруйнують вашу гідність. Європейський Союз і весь світ бачать, що ви захисники вашої рідної країни, але ви боретеся не лише для того, щоб захистити ваші домівки Ви боретеся за те, у що ми всі віримо – в демократію, в свободу, у верховенство права, бо в Україні ці цінності – це не просто популярні слова, це ті речі, за які ви боретеся, ви знаєте, що без цього не буде нічого іншого. Європейський Союз було створено для того, щоб пов'язати долю всіх європейських країн, щоб не було більше таких конфліктів, які відбувалися раніше після… Європейський Союз – це проект для миру, але це не просто проект для миру, це проект за свободу. Я хочу сказати, що Україна – це Європа! Зараз це дуже сумні, трагічні часи. Велика кількість українців втратили своє життя, Наші думки передусім линуть до вас усіх і, будь ласка, повірте, коли я говорю, що в Європейському парламенті, в Європейському Союзі і взагалі європейці Ви знаєте, слова можуть надихати, але інколи слова можуть міняти світ. Але світ має також діяти, світу потрібне співчуття. І я сьогодні доношу до вас меседж з того, що ми підтримуємо, що ми надіємося на вас, і хочу донести вам меседж надії, що ми ніколи вас не покинемо. Ви знаєте, є одне місто, назву якого ми ніколи не забудемо – це Маріуполь. Обстріл пологових будинків, обстріл дітей – це це ті дії, які ніхто ніколи не забуде, бо це нелюдські дії. Це те, з чим ви стикнулися, і я сподіваюся, що люди ніколи, ніколи, ми ніколи не забудемо, що сталося з вами. Я хочу дати вам такі обіцянки. Передусім це напад на вашу країну, який здійснила Росія, - це означає, що Росія порушила світ і порушила світовий Путін від цього не відійде. Нам треба більше санкцій і що вони мають відповідати за те, що вони тут заподіяли, в Україні. Друге, що я хочу пообіцяти. Європейський Союз визнає, що… визнає українські європейські амбіції та прагнення бути країною-кандидатом для вступу до ЄС. Я стою тут перед вами усіма для того, щоб ви могли покладатися ми знаємо, що ви це зробите.

Кожна частина має свої моменти, але європейське майбутнє України – ніколи ні в чому ми тут не повинні сумніватися. І третє, ми зробимо все

ту допомогу, фінансову допомогу, військову допомогу, гуманітарну допомогу Ми будемо створювати Фонд солідарності з Україною і організуємо спеціальну донорську конференцію для того, щоб продовжувати надавати допомогу Україні, бо цей напад змінив ваше життя. Ви не хотіли цієї напади, ви не спрямовували свої зусилля на конфронтацію, але вам треба прожити цей момент, бо це визначить вашу долю, вашу мужність і ваше майбутнє. Моя мета полягає в тому, в тому, щоб Європейський Союз з такою ж гідністю зустрічав цей момент перемоги. І так, верховенство права, це дуже важлива річ, зумів, недооцінив вашу хоробрість і ваше прагнення до демократичного ладу, і такий режим Путіна буде платити платити безпрецедентну ціну за це, наші санкції допоможуть в цьому. Мільйони Мільйони людей з України вже поїхали, багато мільйонів є переміщеними особами, ми маємо бути готові до того, щоб працювати з цими людьми, але набагато важливіше ми повинні зробити те, щоб надати майбутнє, гарне майбутнє тим, які прибувають до Європейського Союзу, ми готові вам допомагати і ця готовність буде завжди. Ми продовжуємо бути відкритими,

ми будемо знижувати нашу енергетичну залежність від Кремля. І я хочу побачити той момент, коли Європа буде вільна і безпечна без енергетичного постачання з Росії. В момент кризи нам слід пам’ятати, що енергія завжди була політичною річчю. Росія це дуже добре розуміла впродовж багатьох років, але і ви ж це розуміли, і Європа це розуміла, і Європа повинна прямувати до нульових закупок Це, звісно, амбітна ціль, але це дуже необхідно, бо ми не ми не повинні споживанням енергетичних носіїв із Росії фінансувати те, що робить Росія. І я сподіваюся, що завдяки нашим зусиллям ми швидко це зробимо. Зараз є ще інформаційна війна, нам треба підвищити нашу кібербезпеку і, більше того, ми маємо працювати проти тих наративів, які Росія розповсюджує в Європі. В Росії ще В Росії ще велика кількість є тих людей, які однаково на нашій стороні. Зараз я хочу закінчити словами Джонатана Сакса:

Нам потрібна ця хоробрість ще більше, щоб захищати те, що ми захищаємо". Тарас Шевченко сказав: "Борітеся – поборете" бо у вас є хоробрість, в Україні є хоробрість. Ми сьогодні з вами, ми будемо з вами завтра і ніколи-ніколи-ніколи вас не залишимо. Слава Україні!

Дякуємо, пані Президент. Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо вельмишановній Роберті Мецолі за участь у пленарному засіданні Верховної Ради і за тверду, і непорушну підтримку нашої держави у ці важкі часи. Україна пишається, що в Європейському парламенті вона має справжніх друзів. Дякую, Роберта, спасибі. Переходимо до роботи. Шановні колеги, у нас ще сьогодні буде зустріч з лідерами фракцій і груп по завершенню нашого засідання, а зараз переходимо до роботи. Перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам дано. Відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України пропоную провести сигнальне голосування для прогнозування результатів голосувань питань порядку денного. Прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні і натиснути на зелену кнопку "за". Шановні колеги, прошу взяти участь у сигнальному голосуванні. 305, можемо голосувати. Шановні колеги, починаємо, як ми завжди і говорили, оскільки всі закони обговорені Погоджувальною радою, ми будемо одразу переходити до прийняття рішення по ним, якщо ви не заперечуєте, для того, щоб не переходити в їхнє обговорення. Шановні колеги, законопроект 7210. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації населення, постраждалого від збройної агресії Російської Федерації. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7210. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-318 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7209. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7209. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-317 Рішення прийнято. Наступний законопроект… Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7217. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо вдосконалення порядку комплектування і соціального забезпечення Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад. Ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7217. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-319 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Ставлю на голосування законопроект 7226. Це проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо вдосконалення порядку надання медичної допомоги військовослужбовцям України в умовах воєнного стану. Ставиться пропозиція включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7226. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-323 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7229. Це проект Закону про встановлення винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7229. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-320 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7234. Це Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану. Є пропозиція включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Ще раз нагадаю, це законопроект 7234. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-320 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7228. Це проект Закону про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану. Є пропозиція включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7228. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-321 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7221. Це проект Закону про внесення змін до пункту 5 - 2 розділу 9 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" (щодо застосування його положень в період дії правового режиму воєнного стану). Ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7221. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-320 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7169. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації щодо уточнення окремих положень. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7169. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-305 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю особисто Дмитра Андрійовича. Шановні колеги, йдемо далі. Наступний законопроект 7058. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення діяльності органів прокуратури в умовах збройної агресії проти України. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроект 7058. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-292 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7236. Це проект Закону про внесення змін до статті 114-2 Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за несанкціоноване розповсюдженню інформації про засоби протидії збройній агресії Російської Федерації. Ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7236. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-320 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 4147. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 4147. Шановні колеги, прошу голосувати. За-319 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 5542-1. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Законопроект 5542-1. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-298 Рішення прийнято. Законопроект 5542-1 прийнятий в цілому. Наступний. Законопроект 7192. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Є пропозиція прийняти в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Законопроект 7192. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-310 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7176. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки. Є пропозиція прийняти цей законопроект в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Законопроект 7176. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-286 Рішення прийнято. Шановні колеги, і ще в нас законопроект, який теж ми прийняли, але є необхідність усунути неузгодженості, 7180. Це про усунення неузгодженості у проекті Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення засад організації та ведення руху опору. Шановні народні депутати, до мене звернувся Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з пропозицією усунути неточності та неузгодженості між окремими положеннями у тексті прийнятого Верховною Радою України 24 березня 2022 року Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення засад організації та ведення руху опору (реєстраційний номер 7180). Відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України нам необхідно усунути деякі неточності та неузгодженості у певних положеннях зазначеного закону. Якщо не буде заперечень, я поставлю цей документ на голосування для прийняття. Ставлю на голосування пропозиції, які внесені мною, щодо усунення неузгодженостей та неточностей у тексті прийнятого Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення засад організації та ведення руху опору (реєстраційний номер 7180). Прошу народних депутатів голосувати. Голосуємо за усунення неточностей.

підписати прийняті сьогодні Верховною Радою законопроекти в цілому та негайно направити їх Президентові України. Якщо немає заперечень, я прошу тоді цю пропозицію поставити на голосування. Прошу голосувати.

Законопроект 7232. Це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб‘єктів господарювання, пов’язаних економічними зв’язками з державою-агресором. Є пропозиція включити до порядку денного сесії та прийняти за основу та відповідно до частини другої статті 116 Регламенту скоротити наполовину строк для подання пропозицій і поправок для підготовки до другого читання. 7232. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-309 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7233. Це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо справляння єдиного внеску та обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення. Ставлю пропозицію включити його до порядку денного та прийняти за основу. Шановні колеги, прошу голосувати. 7233.

Наступне. Законопроект 7198. Це проект Закону про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу з доопрацюванням положень, які не були предметом розгляду в першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-307 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7172-1. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони партій. Політичних партій, да. Це законопроект 7172-1. Є пропозиція включити до порядку денного сесії та прийняти за основу. Готові голосувати? Законопроект 7172-1. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-302 Рішення прийнято. І завершальний на сьогодні законопроект – це законопроект 7214. Це проект Закону про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України. Ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету та відповідно до частини другої статті 116 Регламенту скоротити наполовину строки для подання пропозицій і поправок для підготовки до другого читання. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-311 Рішення прийнято. Шановні колеги, всі питання, що були заплановані для прийняття сьогодні, розглянуті. Дякую всім за плідну роботу. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Про час і місце наступного зібрання буде повідомлено завчасно.